Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i Odbor za europske integracije. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Prelazimo na raspravu. Uvaženi zastupnik Velimir Pleša. **Pleša, Gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice, gospođe i gospodo zastupnici. Termin terorizma je na globalnoj sceni prisutan već dugo vremena i kako je 21. stoljeće donijelo velike novine u pristupu i načinu vođenja rata i terorizma i u sklopu toga dobio posebno mjesto kao veoma važna sastavnica nekonvencionalnog rata. To znači da se nositelji terorizma sad mogu tražiti u širokom području počevši od pojedinaca pa do cijelih država. U tom je smislu posebno važno da su neka od najsloženijih oružja kao što su oružja za masovno uništenje koja su u prošlosti služila malom broju zemalja kao sredstvo odvraćanja, predviđena isključivo za stratešku uporabu postala potencijalna teroristička sredstva. Po mnogim mišljenjima je mogućnost nuklearnog terorizma činjenica koja najviše zabrinjava. Nuklearni terorizam je u osnovi pojam koji obuhvaća više mogućnosti koje ne moraju nužno uključivati i nuklearno oružje. Općenito nuklearni terorizam je terorizam visoke tehnologije što umanjuje njegovu vjerojatnost. Razlozi za to su među ostalim to što su radioaktivni materijali u velikoj većini slučajeva dobro čuvani, skupi i opasni tako da ih nije lako nabaviti, rukovati njima i to držati u tajnosti. U svakom slučaju potrebna je visoka razina tehničkog znanja i posebno za konstrukciju čak i primitivne nuklearne bombe. No razina tehničkog znanja u svijetu se neprekidno povećava, a pristup raznim vrstama podataka postaje iz dana u dan sve lakši. Osim toga veliki broj vrlo kvalitetnih stručnjaka koji su radili na nacionalnim programima država koje posjeduju nuklearno oružje, mnogi su od njih nakon završetka hladnog rata ostali bez posla i postali dobra meta za skupine ili države koje trebaju njihovo znanje. To znači da glavni problem više nije znanje nego proizvodnja i velika financijska ulaganja. Upravo zbog toga Europa, a u okviru Europe i Hrvatska i dalje je ranjiva na moguće terorističke napade, no protuteroristička strategija mora se temeljiti na strogom poštivanju međunarodnih zakona. Iz tog razloga Međunarodna konvencija o suzbijanju dijela nuklearnog terorizma koja je usvojena u New Yorku 13. travnja 2005. godine, a koju je 16. rujna te iste godine potpisao predsjednik države gospodin Stjepan Mesić, danas je ona ratificirana od 14 zemalja, a potpisalo ju je 115 država. I ovim zakonom Hrvatska postaje jedna od država koja će potvrditi ovu međunarodnu konvenciju kako bi njezine odredbe u smislu članka 140. Ustava Republike Hrvatske postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. Iz tog razloga mislim da je potrebno ovakav zakon podržati.